Josip (SDP)** Idemo na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, drugo čitanje, PZ br. 142. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta zakona primili ste u pretince. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnose na drugo čitanje zakona. To su odredbe članka 155. do 157. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Raspravu o ovom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća radnih tijela primili ste u u pretince. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovana zamjenica ministra pravosuđa Sandra Artuković-Kunšt. Izvolite. Poštovane zastupnice i zastupnici, predlažemo izmjenu i dopunu Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Ovaj prijedlog izmjena i dopuna rezultat je potrebe usklađenja ovog Zakona sa izmjenama Kaznenog zakona, sa novim ustrojem kaznenih sankcija i mjera, te je i rezultat našeg pokušaja da uvedemo mogućnost fakultativnog oslobođenja od kazne pravnih osoba u slučajevima prijave kaznenog djela odgovorne osobe u okviru dotične pravne osobe. Mi smo sa novim Kaznenim zakonom promijenili koncepciju kaznenih sankcija u smislu da među kazne sada spadaju novčana kazna, kazna zatvora i kazna dugotrajnog zatvora. Uvjetna osuda više nije posebna kazna, nego je modifikacija novčane kazne, a imamo posebne pravne institute. To su institut oduzimanja imovinske koristi i institut oduzimanja predmeta. U ovom zakonu je značajno to što je institut oduzimanja imovinske koristi kao institut koji je izvučen iz kazne, dakle izvučen je insitut koji je dakle moguć bez obzira utvrdi li se odgovornost, odnosno krivnja osobe ili se ne utvrdi. Time smo htjeli dati značaj činjenici da je protupravno stjecanje imovinske koristi nešto što je nedopustivo i što treba imati za svoju mjeru oduzimanje tako stečene koristi. Dodali bi, predlažemo dodavanje članka 12a. po kome bi se fakultativno omogućilo oslobođenje od odgovornosti one pravne osobe koja bi prije otkrivanja prijavila kazneno djelo odgovorne osobe u svom okviru. Bitno je da djelo nije otkriveno, da još nema saznanja da je otkriveno, da bi se moguće zloupotrebe spriječile i cilj je ove odredbe da se pravne osobe motiviraju na prijavljivanje onih kaznenih djela koje su počinile odgovorne osobe u toj pravnoj osobi bez straha od kaznenog progona. U međuvremenu između prvog i ovog čitanja mi smo izvršili određene izmjene u smislu da smo limitirali vrijednost novčane kazne ispod koje se može izreći uvjetna osuda. Dakle, radilo bi se o kaznama do visine od 50000 kuna. Iznad odnosno izricanje uvjetnih osuda za pravne osobe. Mi smo malo proširili raspon novčanih kazni pa smo ih usporedbom sa predviđenom predviđenom posebnom najvećom mjerom ako se radi o kazni zatvora do godine dana, onda bi se kod pravnih osoba radilo o novčanoj kazni do 8 milijuna kuna. I tako smo sukcesivno povisili iznose ne bi li pojačali odgovornost pravnih osoba. Raspon kazni jest velik, ali je ideja i namjera ovih izmjena da se prilikom odlučivanja o kazni najveći najveći mogući stupanj individualizacije ustanovi. Dakle, da taj raspon omogući odgovarajuće primjerenu kaznu ovisno o kakvoj se pravnoj osobi radi. Nismo se opredijelili da ustanovljavamo katalog kaznenih djela koje može počiniti pravna osoba, nego smatramo da je ovaj opisni dio, dio, opisno obrazloženje, dakle kaznena djela kojima se povređuju dužnosti pravne osobe ili je njima pravna osoba ostvarila ili trebala ostvariti protupravnu imovinsku korist za sebe ili drugoga dovoljan da se ustanovi kazneno-pravna odgovornost pravnih osoba. Isto tako, nismo prihvatili prijedlog da se u ovaj zakon stavljaju odredbe o primjeni jer radi se o materijalno-pravnim odredbama koje će se primjenjivati od 1. siječnja 1. siječnja 2013. To je i rok koji smo odredili kao rok stupanja na snagu ovoga Zakona. Ovo bi onda bilo ukratko o tih 16 članaka koje smo namjeravali izmijeniti ovim Zakonom. Hvala. Zahvaljujem. Pitam žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Prvo po klubovima. U ime kluba Hrvatskih laburista – stranke rada govorit će poštovani zastupnik Zlatko Tušak. Izvolite.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela koje smo u dijelu je terminološki i sadržajno se mijenja kako bi se uskladio sa novim Zakonom o kaznenom postupku, a što je praktično tehničko usklađivanje sa tim zakonom dok određene izmjene zakona jesu u jednom dijelu koje odnose se na poboljšanje teksta, a to je odgovornost pravnih osoba za kaznena djela. Odgovornost pravnih osoba za kaznena djela postoji u našem zakonodavstvu od 2003. godine. U tih 10 godina postojanja zakona za zakonite radnje baš se ne možemo pohvaliti da su pravne osobe procesuirane i osuđivane znajući koliko je kriminala zastupljeno svuda oko nas

a neki pojedinci su se u tom periodu dok je trajao zakon itekako debelo okoristili za svoje vlastite interese. U prošloj godini na osnovu prijavljenih Državnom odvjetništvu za 1508 pravnih osoba kao mogućih počinitelja kaznenih djela bilo ih je više za 36,6% nego godinu dana prije toga. Dok je broj optuženih pravnih osoba bio za 17,8% veći u istom tom periodu. Ili konkretno da kažemo od prijavljenih 1508 pravnih osoba broj optuženih za kaznena djela bio je 266, a od toga proglašeno je odgovornim samo 119 pravnih osoba. Što je kada uzmemo u postotku svega 8% od prijavljenih kaznenih djela. Iz ovog se dade zaključiti kako postoji značajni porast prijava kriminalnih radnji kod pravnih osoba, ali i značajan raskorak između prijavljenih, optuženih i proglašenih odgovornim. Ipak pozitivan pomak postoji na osnovu prijašnjih godina, ali to je još uvijek daleko od onog kako kako bi se ta elementarna nepogoda trebala sankcionirati i svesti na najmanju moguću mjeru. Najviše su bila zastupljena u kaznenim djelima protiv sigurnosti u platnom prometu. Udio prijavljenih pravnih osoba za kaznena djela protiv sigurnosti u platnom prometu i poslovanju iznosio je 70% prema ostalim kaznenim djelima dok su sva ostala kaznena djela činila 30%. Od onih koji su proglašeni odgovornim sljedeća je situacija na osnovu izrečenih mjera novčanih kazni najviše ih je bilo u iznosu

a više od 20 tisuća kuna je kažnjeno isto 36 pravnih osoba. Od kažnjenih pravnih osoba samo 13 pravnih osoba sudovi su donijeli odluku o oduzimanju imovinske koristi stečene kaznenim djelovanjem. Ovi podaci nam govore o neučinkovitosti dosadašnjeg zakona kada su u pitanju kaznena djela protiv pravnih osoba. Vezano za promjenu članka 12.a kojim je propisano da se odgovornost pravnih osoba može osloboditi od kaznenih ne ako je prijavila kazneno djelo prije nego što je djelo otkriveno ili prije njegovog saznanja možda će biti poticaj da po saznanju se više prijavljuju učinjena kaznena djela od onih koji za nju znaju ili imaju nekakva saznanja. Ali bojim se da bi to mogao biti i motivirajući na neki način alibi svima onima koji osjete da su preduboko zaglibili s prstima u pekmezu, da se potrude i na vrijeme prikriju svoje nezakonite radnje. Uvođenje ove odredbe mogao bi pretpostaviti da će motivirati neke pravne osobe da prijavljuju kaznena djela koja su počinile odgovorne osobe, ali postavlja se pitanje tko u ime pravne osobe i protiv koga ali i kada bi se to moglo prijavljivati. Jer činjenica je da utvrđivanje kaznenih djela unutar pravnih osoba često je otežano i to zahtijeva drugačiji pristup nego što se to može u redovitom kriminalnom postupku postupku primijeniti i provesti. Po ovome prijedlogu i sama pravna osoba ako želi biti oslobođena svoje pravne odgovornosti ima mogućnost ako želi ponuditi saznanja o sumnji na kazneno djelo za odgovorne

ali tek kroz neko vrijeme moći će se vidjeti učinci ovih izmjena zakona da li će on dati određene pozitivne efekte ili ne. Namjera je možda dobra i kroz ovu odredbu stvaraju se alati koji bi mogli dovesti do toga da pravni sustav bolje funkcionira i da se smanje kriminalne radnje unutar pravnih osoba puno više nego što je to dosada bio slučaj. Dosadašnji način poslovanja i rada pravnih osoba svjedoči nam da postoji velika opasnost da pravne osobe mogu biti počinitelji kaznenih djela ili potencijalni počinitelji kaznenih djela. Znamo da mnoge rukovodeće strukture u tvrtkama skrivaju se iza pravnih osoba od nekih nezakonitih radnji. Skoro nemoguće je nešto saznati dok ne progovore oni koji nešto znadu o tim nezakonitim djelima i radnjama. U većini slučajeva jedino tako se može dokazati kako se vrše kaznena djela iza kojih su posljedice osiromašenje svih vrsta vjerovnika, dobavljača, države, radnika a posljedica takvih radnji ovom zakonu treba javno više govoriti kako bi se ohrabrili svi oni koji nešto znaju o nezakonitim radnjama da se motiviraju na prijave kako bi se što više iskorijenio lopovluk koji je prisutan svuda kod nas. Pravne osobe u tvrtkama, u ustanovama ili udruge građana ali i političke stranke su pravne osobe. Od njih najčešće su vezano za kaznena djela tvrtke i u tom dijelu se skriva najveći kriminal. Ali vidimo da i političke stranke više nisu u zaštiti što je dobar znak za suzbijanje kriminala i jasno pozitivni pomak u iskorjenjivanju svih vrsta kriminala. Zbog kriminala koji ima duboke korijene imamo veliki broj potpuno uništenih tvrtki. Iz njih su izvučeni novci ili ostvarile su se druge imovinske koristi, a velikim dijelom posljedica toga je stanje od 350 tisuća radnika na cesti, uništene tvrtke i bogati pojedinci koje nitko ni ne pita na koji način su stekli tu imovinu, ali i radnici koji mjesecima nisu mogli dobivati plaću zbog tih pojedinaca koji su se služili nezakonitim djelima. Određena poboljšanja i korekcije su dobrodošla u popravljanju ovog zakona između prvog i drugog čitanja, pogotovo u ovom dijelu većeg iznosa novčanih kazni. Iz ovog primjera vidimo da takva praksa treba biti i u većini prijedloga zakona zakona koje dobivamo ovdje u Sabor jel se određeni zakoni mogu popravljati između prvog i drugog čitanja u svojoj kvaliteti. Bit uspješne primjene ovog zakona imat će uspjeha samo uz efikasnu primjenu Kaznenog zakona jel većine izmjene ovog zakona upravo su zbog usklađivanja sa tim zakonom. I na kraju Hrvatski laburisti-Stranka rada će podržati izmjene ovog zakona s nadom da će on biti korak naprijed u suzbijanju nezakonitih radnji i procesuiranja svih onih koji su se do sada ogriješili u zakon ili se budu u budućnosti ogriješili o zakon. Hvala.

i sve više smo senzibilizirani na pljačku tvrtki. Znači čim je više od 30% prijavljenih pravnih osoba znači da smo počeli uočavati ono što je rak rana ovoga društva. 17% više pokrenutih procesa isto govori da su i sudovi postali i organi gonjenja efikasniji. Međutim optužnice se dižu, rijetko se puno rjeđe se osuđuju oni koji su ogrezli u kriminal i treba ovdje naglasiti kako sasvim sigurno je za to isto krivo neprovođenje rekonstrukcije sudstva. Temelji ovakve prakse sagrađeni su na pljačkaškoj pretvorbi. U Hrvatskoj je jedno vrijeme bio sport pljačkati tvrtke. Tvrtke su se dobivale za šaku kuna onim poznatim menadžerskim kreditima što je ovdje ozakonjeno u Saboru i takvi ljudi koji su pljačkali tvrtke postali su stupovi društva, oni su bili ugledni građani RH. tvrtke tvrtke su postale sredstvo za bogaćenje pojedinaca. Upropaštavale su, prodavala su se zemljišta, a gdje su završavali radnici? Radni su završili na cesti. Takav vid kriminalnih djela ne zastarijeva i sasvim sigurno da bi svi oni koji su opljačkali Hrvatsku koji su zavili u crno stotine tisuća radnika trebali odgovarati i zato promjena zakona u tom smislu je dobro došla. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala potpredsjedniče. Da, kolega Vukšić vi ste rekli statistika je ponekad neumoljiva, statistika nam ponekad i otkriva određenu istinu što se dešavalo. I ono sve što ste vi govorili ja se u tom dijelu sa vama slažem, prvenstveno kada su u pitanju kriminalne radnje, korupcija, nezakonite radnje u tvrtkama. Velikim dijelom možemo reći da su krivi bili i loši zakoni jel zademo po nekim zakonima kada je u pitanju privatizacija doneseni su loši zakoni i opljačkana je Hrvatska država u samoj privatizaciji. Svi danas govore da je to bilo po zakonu. Sa druge strane jasno da u ovom proteklom periodu je u velikom dijelu i sudstvo zakazalo. I ja se nadam da unutar toga i sa određenim zakonima koji će promijeniti pitanje odnosa sudstva prema određenim radnjama i procesima koji se provode i ako je sudstvo samostalno da ono odlučuje na osnovu zakona, ali bit upravo ovog sabora je da donosi jasne zakone koji se ne mogu zloupotrijebiti i da pojedinci na osnovu zakona ne stječu na neki način svoju imovinu i na neki način osiromašuju ovo društvo što u biti se kroz ovaj protekli period i desilo i zato imamo ovakvu današnju situaciju. Hvala. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržati će ovaj Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela tim više jer smo podržali podržali ovaj zakon i u prvom čitanju. I evo sa zadovoljstvom konstatiramo da je predlagatelj akceptirao naše primjedbe iskazane u raspravi i ugradio ih u konačan tekst zakona. I tada prigodom rasprave o ovim izmjenama i dopunama zakona u prvom čitanju izrazili smo slaganje s time da svakako ovaj zakon je potreban jer je moguće da kaznenim djelom odgovorne osobe pravna osoba stekne nepripadnu imovinsku korist i ukoliko je za to znala da je suodgovorna i da zato mora trpiti kaznu, vratiti nepripadajuću imovinsku korist, naravno bez onog subjektivnog elementa subjektivnog elementa krivnje koji može biti samo na strani fizičke osobe. Ali u skladu s time ako je ona utvrđena na strani fizičke osobe, odgovorne osobe da onda za to kazneno djelo odgovara i pravna osoba. Ove izmjene i dopune su dijelom tehničke, dakle usklađenje sa novim KZ-om i nekim boljim izričajima u stipulacijama pojedinih odredaba, ali to smo govorili prigodom prvog čitanja. Dakle zanimljivi bi bili podaci ovaj zakon je donijet 2003. godine, gotovo 10 godina primjene, zanimljivo bi bilo elaborirati njegovu primjenu i njegove rezultate. Dakle sam zakonski tekst kako god ga mi poboljšavali neće dovest do primjene zakona ukoliko se cjelokupna izvršna i sudska vlast time ne pozabavi u provedbi zakona. Dakle, ovdje govorimo o zakonu koji je na snazi od 2003. Opće je poznato da se nekako snažnije počeo primjenjivat tek 2007. u sklopu svih onih antikorupcijskih strategija i programa, dakle i jednim jačim djelovanjem državnog odvjetništva koje je zapravo davalo naputke svojim državnim odvjetnicima da u slučajevima kaznenih prijava protiv odgovornih osoba onda po službenoj dužnosti šire postupak i na pravne osobe. Usprkos svemu evo čuli smo i maloprije podatak, ali i ovo je podatak koji smo čuli od ministra pravosuđa negdje kada je davao izjave u javnosti da je lani bilo 1816 prijava za kaznena djela i za odgovornost pravne osobe, da je od toga evo sada smo čuli izrečeno samo za 13 pravnih osoba, da je odluka o oduzimanju imovinske koristi, da je donijeta 231 presuda prošle godine, ali evo ja bih upozorila na nešto. Prošle godine je donijeto 5 presuda sa najstrožom najstrožom i najoštrijom kaznom za pravne osobe, a to je ukidanje pravne osobe, ali su te presude neizvršive i to je ono na što upozoravamo permanentno i stalno, da nemamo usklađeno zakonodavstvo i da ne možemo donosit zakone svatko u svojoj kućici. Dakle imamo, čemu angažiranje sudbene vlasti, čemu vođenje postupaka, imamo 5 presuda kojima se ukidaju pravne osobe ali te se presude ne mogu izvršiti jer nisu promijenjene odredbe posebnih zakona pa to nije osnov za ukidanje. Kaže gospodin ministar pravosuđa da se na tome radi, rekao je to pred nekoliko mjeseci. Ovaj će zakon stupit na snagu 1.1.2013. godine očekujemo barem u proceduri izmjenu tih drugih zakona koji bi omogućili onda i izvršenje presude i najstrože kazne prema pravnim osobama, a napominjem da se ove najstrože kazne izriču onim pravnim osobama za koje se na neki način utvrdi da su upravo osnovane radi počinjenja tih kaznenih djela, dakle za naježe od najtežih oblika ove ove odgovornosti, a sada dolazimo do toga da zapravo nema načina da se one i ukinu. Ja izražavam zadovoljstvo ovdje da je prihvaćeno da je prihvaćeno ono na što je upozoravao Klub zastupnika HDZ-a u raspravi u prvom čitanju, dakle da je vraćena odredba odnosno da se nije mijenjala odredba da se može izreći uvjetna osuda i to onda kada nije izrečena, odnosno kada je izrečena kazna do 50 tisuća kuna čime se osigurava i mislim da je to u redu da se za one najteže oblike za koje su zapriječene najstrože kazne da se za njih uvjetna osuda ne može izreći što je u redu. Također evo i što je naša primjedba, da je predug zastarni rok od 10 godina za izvršenje novčane kazne, da je taj zastarni rok sada skraćen na 6 godina čime zapravo to usklađeno sa zastarnim rokom za izvršenje novčane kazne koju propisuje KZ, da to bude ujednačeno. Jer zaista je teško vjerovati, svaka ozbiljna država ako je sud donio presudu na novčanu kaznu da se ta kazna onda i izvrši u roku od 6 godina jer zaista ne možemo predvidjet situaciju u kojoj bi pravna osoba imala blokiran račun ili ne bi imali sredstava. Onda ona se mora u roku 10 godina ukinut, nestat ili otići u stečaj. Dakle taj rok je bio predug, sada je on nekako logičniji. Upozoravam još jedanputa, premda ovaj zakon ima o tome odredbu ali možda nije dovoljno jasna, a to je ovaj članak 12.a kao novina koji kaže da pravna osoba koja je prijavila kazneno djelo odgovorne osobe prije njegovog otkrivanja ili saznanja vlastitog da je ona otkrivena da se može osloboditi od kazne. Mislimo da bi možda trebalo jasnije negdje naglasit da se i u slučaju oslobađanja od kazne dakle da se mora platiti i vratiti nepripadajuća imovinska korist, dakle ona korist koja je stečena tim kaznenim djelom. Ovdje je naglasak samo na tome da će se pravna osoba osloboditi od kazne ali bi trebala biti njena odgovornost utvrđena ukoliko je utvrđena krivnja odgovorne osobe i obveza vraćanja vraćanja imovinske koristi ukoliko je stečena kaznenim djelom. Bojim se da obzirom na ovaj mali broj osoba kojima je u protekloj godini izrečeno izrečeno oduzimanje imovinske koristi da se i ovo možda ne shvati kao da onda ako se oslobode kazne zbog prijavljivanja da neće morat ni vratiti protupravno stečenu imovinsku korist. I još jedna napomena. Radi se o članku 22. koji određuje da će sada sud po službenoj dužnosti po donošenju presude bez odgode o sadržaju presude kojom se osuđuje pravna osoba obavijestiti sudski ili neki drugi registar u koji je ta pravna osoba upisana. Naime, radi se o promjeni na način da se do sada registar obavještavao o pravomoćnoj presudi ali i sada zbog sigurnosti drugih subjekata tako je obrazložio predlagatelj zakona, zbog sigurnosti drugih subjekata u pravnom i gospodarskom prometu naznačit će se izricanje i nepravomoćne presude. mjerama? Dakle, sa sigurnosnim mjerama koje mogu biti zabrana dobivanja određenih dozvola, zabrana poslovanja sa korisnicima državnih i zakon kaže lokalnih proračuna, premda bi pravilniji izraz bilo proračuna jedinica lokalne i područne samouprave. Dakle, ukoliko su nepravomoćno izrečene takve sigurnosne mjere uz osudu hoće li se i one upisivati premda se zna da sigurnosna mjera počinje djelovati tek od dana pravomoćnosti presude. I što će bit i kako će se nadoknađivati šteta nekome. Dakle, ako poštujemo presumpciju nevinosti do pravomoćne pravomoćne presude, što će se događati ako nekom u sudskom registru bude upisana i nepravomoćna presuda i sigurnosna mjera i da se po toj sigurnosnoj mjeri postupa, a da presuda nije pravomoćna. Dakle, to ostaje jedno bitno po meni pravno pitanje i evo ja ću u tom smislu dati i amandman jer čini mi se da se tu potkralo nešto što predlagatelj možda i nije htjeo, a to je da u stavku drugom članka 22. koji govori o obveznom sadržaju te obavijesti koju će sud dostaviti registrima stoji naziv suda, broj presude i dan izricanja pravomoćne presude u trenutku dostave

i dan izricanja presude ili uopće ne treba ovo spominjati pravomoćnu presudu iz razloga što stavak treći kaže da će onda sud po sluŽbenoj dužnosti jednako tako o sadržaju pravomoćne presude obavijestiti nadležno ministarstvo, ali trebalo bi tako i registar. Ako je smisao ovoga članka ako ga ja dobro razumijem, a molim predlagatelja da to objasni, ako je smisao dakle da se sudski registri obavještavaju o pravomoćnoj, o nepravomoćnoj presudi onda i taj obvezni sadržaj ne treba sadržavati ovo pravomoćno i svakako bi onda trebalo naknadno obavijestit te registre i o pravomoćnoj presudi, odnosno Ministarstvo pravosuđa koje će onda posredno obavijestiti registar. Evo, to je još jedna dvojba koja ostaje i u ovom konačnom tekstu, a inače iz svih razloga iz kojih smo podržali i u prvom čitanju jer smatramo da je ovaj zakon također jedan od od antikorupcijskih alata. Ovaj ćemo zakon podržati. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice Lovrin, govorili ste o dva aspekta koji ste hajde recimo uvjetno pohvalili a ja ih istina govoreći ne razumijem možda laički, ali zdravo razumski me nikako da sjednu. O tom smo i na Odbor za zakonodavstvo razgovarali. Zastara u slučaju odgovornosti pravne osobe nastupa nakon šest godine i nakon šest godina se kazna koja je izrečena u jednom trenutku određenim postupkom itd. više ne može naplatiti. Potpuno mi je nejasno kako se u organiziranoj državi može dogoditi da firma ne plati kaznu šest godina. Ako nema novaca za platiti kaznu u tom periodu, onda već puno prije od tih 6 godina treba otići u stečaj. Ako ima novaca, a ne plati pa šta onda država radi? Dakle, nejasna mi je potreba zastare naplaćivanja. Ako država radi svoj posao do te zastare ne bi smjelo ni trebalo doći. drugi aspekt je, pravna osoba koja je prijavila kazneno djelo odgovorne osobe prije njegovog otkrivanja ili prije saznanja da je djelo otkriveno može se osloboditi kazne. I to sam na Odboru za zakonodavstvo pitao što se sad zapravo događa. U ime pravne osobe tko može prijaviti kazneno djelo? Naravno odgovorna osoba, nitko drugi. Onda su mi objasnili da je ovaj članak napisan isključivo za situaciju kad se promijeni odgovorna osoba, dođe nova ekipa na čelo tvrtke. E sad ta nova ekipa ustanovi kriminal prošle ekipe, prijavi ih i firma u tom slučaju nije odgovorna, nego su odgovorni samo oni koji su smijenjeni. Jel' moguće da je zakon samo za tu situaciju predvidio ovaj čanak? Hvala. Na repliku odgovara poštovana Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Pa ovako, kako kaže ministar Miljanić ja čitam iz jedne njegove izjave on je smislio tu odredbu upravo zato da sada sada uprave odnosno naknadne uprave prijavljuju one bivše uprave jer je tamo bilo kriminala itd. a da ne budu pritom u strahu da će njihove sada, njihove pravne osobe snositi kaznu za to, pa da bi ne daj bože onda prešutile to to kazneno djelo što bi da i prešute opet bilo kazneno djelo po nekom drugom zakonu. Ali ja gotovo mislim da mogu prepoznati i situaciju kada nisu to biše. Recimo da je odgovorna osoba i osoba koja je za nešto u firmi odgovorna, za neki dio prepuštenih poslova firme da ona čini kazneno djelo a da odgovorna osoba druga u firmi za opće poslovanje to prijavi. A što se tiče zastare, ja osobno ponekad kažem da bih ja ukinula sve zastare jer se ne može dogoditi da netko izmakne provedbi koju je izrekao Hrvatski sud. Međutim, to je jedan institut kaže pravna teorija upravo za osiguravanje pravne sigurnosti i zapravo za prisiljavanje države da i one presude koje su u ime države donijete da ih i pravodobno provede pod prijetnjom da ih kasnije neće moći provesti. U odnosu na predviđeni zastarni rok iz prvog čitanja od 10 godina mislim da je ovo dobro usklađenje i sa Kaznenim zakonom koji za opću novčanu kaznu predviđa zastarni rok od 6 godina, a država naravno se mora potruditi jer ima dovoljno jak aparat da i izvršava sudske odluke koje su u ime RH i donijete. Hvala. Druga replika, poštovani Branko Vukšić. Ono kad se razgovara sa građanima vidi se da građani dobro znaju o čemu je riječ. Bit svega, svih ovih pljački je u tome što oni koji pljačkaju znaju da nikad ili u rijetkim slučajevima će vratiti ono što je opljačkano. Mi govorimo već godinama o milijardama ukradenog novca. Koliko je tog novca vraćeno? Prije svega ti koji su opljačkali tvrtke nisu pljačkali sa čarapom na glavi, upali i došli s puškom i nekome ukrali pa sad više ne znamo tko su. Oni imaju svoje ime i prezime, postoje računi, kao što je rekao bivši predsjednik države Stipe Mesić trag novca postoji, znamo dobro, uglavnom se prebacivalo s računa tvrtki na vlastite račune, na razne načine se prao novac. I mene isto tako kao što ste i vi rekli zapravo začuđuje kako uopće može to zastarjeti? Kako Kako može zastarjeti da se zna da netko treba nešto platiti, a nije platio? Zašto taj zastarni rok od 6 godina, ja ga ne razumijem pa možda ćete mi objasniti. **Stazić, Nenad (SDP)** I na ovu repliku odgovara uvažena Ana Lovrin. Pa evo upravo zato, tako i kaže pravna teorija, da se država prisili da svoje odluke i izvršava u nekom roku. Ali naravno ja se tu s vama slažem, pa na kraju krajeva vidimo i ovo, i vi kad jednog dana dođete na vlast vjerojatno će vam se to isto dogoditi. Vi vidite kako je počelo s poreznim naplatama, sve se junačilo kako će se tu sve i svakoga na stup srama pa će čim ga tamo prilijepi na stup odmah sve biti plaćeno, a sad vidimo da nije ništa plaćeno jer tog prihoda u proračunu jednostavno nema. A vidimo dužnici su neki nestali. Što to znači? To znači da im je otpisano, zastarjelo ili ne znam što se dogodilo s tim potraživanjima pa vidite da ni od toga junačenja nije bilo baš Bog zna što. Ali, naša je zadaća evo i kao zakonodavne vlasti da se potrudimo pa čak da imamo i inicijativu kada primijetimo da negdje postoje zakoni koji nisu usklađeni da se potrudimo oko njihovog usklađenja jer mislim da nije dostojno jedne države da donese presudu koju zato što ima podnormiranost u drugom zakonu ne može provesti. Zahvaljujem. Sad ćemo još čuti stavove kluba HDSSB-a i poštovanog zastupnika Josipa Salapića. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažena zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Mi smo ovaj zakon u prvom čitanju temeljito raspravili i ono što zaključno treba reći za prijedlog zakona je prije svega potreba da mi ovaj zakon zaista učinimo učinkovitim jer bez učinkovitosti zakona bez one prakse gdje ovaj zakon treba provoditi nismo učinili ništa. Tako da usklađivanjem ovog zakona s čitavim nizom onih antikorupcijskih zakona koje smo imali ovdje na plenarnim sjednicama Hrvatskog sabora prije svega svaki od njih treba učiniti učinkovitijim kako bi ta borba protiv korupcije zaista imala svoje rezultate. Rezultate može imati samo ako je čitav onaj set antikorupcijskih zakona koje smo donijeli zaista primjenjiv u praksi. Odgovornost pravnih osoba za kaznena djela kako smo čuli nije neka zakonska novina, ono je u zakonodavstvu RH prisutno već punih 13 godina, jedino ono što se pokazalo spornim pokazalo se spornim sama primjena tog zakona i sama provedba zakona kada su u pitanju zaista odgovornost pravnih osoba za kaznena djela jer dosada kod nas je bilo uvriježeno pravilo da za kazneno djelo može biti odgovorna samo fizička osoba, a pravna osoba je bila evo predviđena našim kaznenim zakonima ali vidjeli smo po broju predmeta, po broju riješenih predmeta, po broju donesenih osuđujućih presuda da to baš tako u praksi nije bilo. Ako je samo 5 presuda za ukidanje pravne osobe, a od 1816 prijava onda zaista nešto u samoj provedbi ovoga zakona nije bilo u redu. Ono što treba podržati sigurno je da je to usklađivanje zakona sa Kaznenim zakonom koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2013. godine. Nova predviđena kaznena djela, odnosno proširenje kataloga kaznenih djela oduzimanje predmeta više nije sigurnosna mjera nego postaje poseban institut, uvjetna osuda više nije poseban tip sankcije nego je modifikacija kazne. To je ono što ovaj prijedlog zakona donosi kao pozitivnu promjenu, promjenu usklađivanja sa Kaznenim zakonom koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2013. godine. Fakultativna odredba u članku 12.a kada se predviđa fakultativno oslobođenje od krivnje za pravnu osobu koja je prijavila kazneno djelo odgovorne osobe u pravnoj osobi prije njenog otkrivanja ili prije saznanja da je djelo otkriveno na taj način smatramo da je to pokušaj motivirati pravne osobe da prijavljuju kaznena djela koja su počinile odgovorne osobe u pravnoj osobi bez straha od kaznenog progona. To smatramo vrlo važnim dijelom ovoga zakona jer ako se zaista bilo tko u pravnoj osobi boji prijaviti da je počinjeno kazneno djelo onda ovaj zakon zaista nema smisla. Isto tako ne bih rekao da je ovaj zakon donijet samo da bi neke nove uprave koje znamo kako se imenuju poslije provedenih izbora da bi tražile greške bivših uprava pa da je smisao ovog zakona da se nova nova uprava bavi istraživanjem postupaka bivših uprava da bi neki od članova bivših uprava bili odgovorni za eventualno počinjena kaznena djela. Mi smatramo da ovaj zakon treba biti primjenjiv na sve, da ovaj zakon ne bi trebao imati političku dimenziju jer nije donijet da bi bilo tko istraživao. Znamo čija je zadaća istraživati, da li su počinjena kaznena djela čija je obveza prijavljivati počinjena kaznena djela. Ovaj zakon treba imati smisao i svrhu da zaista pravne osobe ukoliko su počinile kazneno djelo da za takvo kazneno djelo budu i osuđene. Isto tako podržavamo promjenu minimuma i maksimuma novčanih kazni koje su predviđene ovim Kaznenim zakonom. Zaista nije primjereno izreći uvjetnu osudu ako je kazneno djelo počinjeno iznad vrijednosti od 50 tisuća kuna. To je ono što smo raspravljali u prvom čitanju i mi podržavamo ovu promjenu modifikacija novčanih kazni koje su uvećane da bi se razgraničila težina kaznenog djela od onog koje pravna osobe počinjavaju u smislu prekršaja. Ovo je ipak ozbiljnije kaznenog djelo i treba ga ozbiljnije kazniti. Klub HDSSB-a u ovom drugom čitanju konačni prijedlog Zakona o odgovornosti pravnih osoba za počinjena kaznena djela podržava podržava i glasat ćemo za ovaj zakon. Hvala lijepo.